Имате думата,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър,

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами

Гласували 139 народни представители: за 114, против 3, въздържали се 22. Предложението е прието.